prvo čitanje, P.Z.E. br. 90; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primijeniti će se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Hvala gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. U okviru provođenja reforme pravosudnog sustava i njegovog usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije nužno je izvršiti određene promjene u odredbama Zakona o sudovima. Prvenstveno je izmjenama zakona potrebno ostvariti punu usklađenost i provedbu stečevine na području pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima, te u tom smislu kroz Izmjene i dopune zakona o sudovima interpolirati relevantne uredbe vijeća. Pravosudna suradnja u građanskim stvarima već je propisana važećim zakonom na način da su općinski i županijski trgovački sudovi nadležni za priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka. Također propisana je i nadležnost općinskih sudova za obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći. Radi osiguranja neposredne komunikacije sa pravosudnim tijelima unutar Europske unije u kaznenim stvarima uspostavlja se sustav u županijskim sudovima kao središnjim tijelima za primanje, odnosno odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima, kao i za odašiljanje, odnosno primanje i izvršenje europskog uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine i dokaza. Odredbe ovoga zakona koje se odnose na predložene izmjene primjenjivati će se nakon pristupa Republike Hrvatske članstvu Također zbog potrebe razvijanja sustava podrške svjedocima i žrtvama kaznenih dijela, potrebno u zakon ugraditi odredbe o ustrojstvu i radu posebnog sudskog odjela vezano za pružanje podrške svjedocima i žrtvama na sudu. Slijedom navedenog predlaže se da županijski sudovi organiziraju, provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama. u okviru poslova sudske uprave treba u županijskim sudovima ustrojiti odjel za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima. Republika Hrvatska uključila se na odgovarajući način u mehanizme suradnje u okviru europske sigurnosti i obrambene politike kao i suradnju sa eurojustom što je obveza u okviru poglavlja 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika. S obzirom na navedeno, bilo je nužno u Zakonu o sudovima propisati mogućnost da i suci mogu biti upućeni u mirovne misije. Osim navedenih izmjena i dopuna s ciljem usklađivanja sa pravnom stečevinom, predlaže se i neke druge izmjene važećeg zakona u cilju njegovog poboljšanja i to u dijelu koji se odnosi na rad sudačkih vijeća, izvješća o imovini sudaca kao i određene promjene koje uređuje organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava. Predlaže se tako da sudačka vijeća na svojim sjednicama odlučuju javnim glasovanjem svih članova jer se dosadašnja praksa pokazala nedovoljno transparentnom. Nadalje, kako bi se uredilo i osiguralo ujednačeno postupanje sudačkih vijeća. Predlaže se da vijeće koje čine predsjednici svih sudačkih vijeća donesu jedinstveni poslovnik o radu, u roku od tri mjeseca od donošenja ovoga zakona. Važećim zakonom nije u potpunosti uređeno postupanje u slučajevima nepoštivanja odredbe članka 97. koji se odnosi na obvezu podnošenja izvješća o imovini. Stoga se ovim izmjenama predlaže uređenje postupaka u slučajevima kršenja odredbe navedenog članka. Predlaže se nadalje da u slučaju spajanja sudova predsjednicima sudova prestaje dužnost predsjednika, te da do imenovanja predsjednika novonastalog suda ministar pravosuđa ovlašćuje suca jednog od tih sudova ili suca višeg suda za obavljanje poslova sudske uprave. Predlaže se da se članak 59. Zakona u cijelosti briše jer se široka mogućnost podnošenja izvanrednog pravnog lijeka revizije rješava procesnim zakonom. Ovim prijedlogom u potpunosti se usklađuje ova materija sa relevantnim uredbama Europske unije, te se uređuju uočeni nedostaci. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za pravosuđe, predsjednik odbora gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 7. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima kojeg je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja 2008. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno predstavnica predlagatelja istaknula je da se predloženim izmjenama ostvaruje puna usklađenost i provedba pravne stečevine na području pravosudne suradnje u građanskim kaznenim stvarima. Prijedlogom se dopune nadležnosti županijskih sudova za pružanje podrške svjedocima i žrtvama, predlaže se javno glasovanje o radu sudačkih vijeća. Uvodi se mogućnost sudjelovanja pravosudnih dužnosnika u međunarodnom misijama. Predlaže se pokretanje postupka obustave plaće sucima koji ne dostave podatke o imovini, predlažu se promjene vezane za ukidanje sudova. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali prijedlog zakona stavkom 3. članka 23. prijedloga propisuje se da sudac može biti i privremeno upućen na rad u drugi sud, uz svoj pristanak i pristanak predsjednika suda. S time u svezi naglašeno je da se radi o jedinstvenom rješenju samo za osobe koje obnašaju sudačku dužnost. Sugerirano je da se usporedi praksa i nekih drugih europskih zemalja u pogledu imenovanja, odnosno upućivanja na rad kako bi se sudačka dužnost prvenstveno vezala za potrebe dužnosti ili bi se imenovanje sudaca moglo vezati za područje nadležnosti suda. Članovi odbora i predstavnici predlagatelja upoznati su sa primjedbama i prijedlozima, na prijedlog zakona Udruge hrvatskih sudaca. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke: Prvo, prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Drugo, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi o prijedlogu zakona uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima smatrajući da on donosi neke novine i određuje neke nepreciznosti koje su se pokazale u praksi s obzirom na zadnju izmjenu Zakona o sudovima. Naime Zakon o sudovima temeljni je zakon koji uređuje ne samo djelokrug nego i okvire postupanja svih sudbenih tijela u Republici Hrvatskoj. I odmah da kažem da iako mi imamo poseban zakon da je zaista za pohvaliti da evo da evo unutar sudova formiraju se posebni odjeli koji provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu. To je nešto nužno i potrebno. Mi smo bili svjedoci, netko je to imao iz osobnog iskustva, nosi takva iskustva, a i putem medija, različite neugodnosti koje su doživljavali svjedoci na sudu pa i ne samo u nekim razvikanim i delikatnim situacijama nego i kod najobičnijih parnica smetanja posjeda i nekih drugih imovinskih odnosno bilo kojih postupaka postupaka koji se vode pred našim sudbenim tijelima. Međutim ono što odmah mogu reći da ovo je nešto što je sugerirano iz Europske komisije dakle kako ta podrška svjedocima i žrtvama na sudu nije adekvatna i sigurno da je i to bio jedan moment da se evo predlagač odlučio i za ovakve odjele. Međutim hoće li zaista tomu biti tako ako ovdje u prijedlogu kod ocjene stanja potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona se odmah tvrdi da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. potrebno pružiti podršku a nesumnjivo je činjenica da jeste svjedocima i žrtvama na sudu onda takva podrška ne može biti samo verbalna. Ona mora imati i svoje praktičke reperkusije koje kao i sve dobre stvari iziskuju i određena sredstva. Ja bih se usudila reći evo govoreći u ime kluba i ne baš mala sredstva. Zato evo sama činjenica da oni stavljaju primjedbu u onom dubokom screeningu, na kraju krajeva i u ocjeni Europske komisije o napretku Hrvatske glede ovog poglavlja posebno stoji ovakva jedna obveza odnosno sugestija kako je potrebno pružiti podršku svjedocima i žrtvama. Prema tome to je bio samo jedan okvir i mi smo sada trebali razraditi prvenstveno u ovom zakonu u čemu bi se ta podrška svjedocima i žrtvama na sudu obistinila obistinila i događala. Ovako prepisujući samo tako jednu opasku iz takvog, iz takve jedne ocjene iz tog izvještaja mislim da nije dovoljno. Pa evo predlažemo mi iz Kluba SDP-a jer je to značajna odredba da se to doradi do sljedećeg čitanja ali jednako tako da se izdvoje određena sredstva za takve, tako bi i prema građanima poslali jednu poruku da nam je zaista stalo do onih ljudi koji izlažu se različitim neugodnostima kada ispunjavaju građansku dužnost i svjedoče istinu pred našim tijelima. Jer ovako to je samo eto tek toliko da nešto piše. Nema sredstava. Ni sudovi neće znati kakav odjel, od čega bi se on sastojao i što bi on konkretno radio? Vidjeli smo da u ovom prijedlogu zakona najveću reviziju doživljava revizija odnosno najveće promjene doživljava taj izvanredni pravni lijek. Nekada je bilo mišljenje kojim se rukovodio dosadašnje, dosadašnja stipulacija u zakonu da treba rasteretiti Vrhovni sud koji je zaista pre, preopterećen, da revizija bude ograničena na određeni iznos. On je dosta bio visoko postignut, određen kako bi se Vrhovni sud rasteretio. Međutim očito je da ni to nije pomoglo Vrhovnom sudu ali da su nastupile neke, takvoj jednoj najboljoj namjeri tako je i bio, bila određena takva odredba. Međutim dogodilo se to, jedna velika neujednačenost u postupanju županijskih sudova koji vode računa o zakonitostima općinskih odluka, općinskih sudova na svom području i nesumnjivo je da je upravo radi pravne sigurnosti, radi ujednačenja sudske prakse jer ništa više ne rađa jednu pravnu sigurnost nego da se u istim odnosno vrlo sličnim situacijama različito postupa. Evo zbog toga i Klub SDP-a podržava ovakvu izmjenu revizije jer je to nešto što je potrebno, to je nešto što je pravedno i vidjet ćemo kako će se onda i možemo vrlo efikasno i pratiti daljnji napredak ujednačavanja sudske prakse. Možda je jedino također evo jedna sugestija iz Kluba SDP-a, to je nešto što smo svi više-manje se slagali neko implicitno, neko ovako ne baš izravno ali ovo je prigoda kada se sačinjavaju izmjene Zakona o sudovima da konačno se, damo jednu pravnu sigurnost onim najslabijima a to su radnici. Dakle razmislite, evo ja u ime Kluba SDP-a sugeriram predlagaču, Vladi da razmisli do sljedećeg čitanja da se posebnim člankom uvedu posebni odjeli na sudovima radni sudovi kako bi eto ti postupci bili brži i efikasniji. To je nešto što građanstvo, što opća javnost da ne govorimo radno stanovništvo od nas očekuje i ja evo vjerujem da ako bi dobro razradili ovu izmjenu koja se tiče provođenja i podrške svjedocima i žrtvama na sudu i ujedno kad bi osnovali radne sudove, imali smo, imali bi zaista dobar zakonski temelj Zakona o sudovima kao jednim temeljnim zakonom koji je, kojima se i provodi reforma pravosuđa. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane državne tajnice, kolegice i kolege. Pred nama su izmjene Zakona o sudovima pretežno u dijelu zahtjeva koji dolaze iz Europske zajednice, a najvažnije su da se uvodi dopuna nadležnosti županijskih sudova u smislu provođenja i pružanja podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela na sudu s postupanjem od 1.11.2009. Zatim, utvrđuje se obveza županijskih sudova od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji za uspostavu sustava potrebnog za međunarodno-pravnu pomoć u kaznenim postupcima. Utvrđuje se primjena načela uzajamnog priznanja odluka o oduzimanju imovine opet od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Uvodi se mogućnost upućivanja sudaca u međunarodne mirovne misije, određuje se obveza javnog glasanja svih članova sudačkih vijeća na sjednicama. Sud je mjesto koje nitko od nas najradije ne bi želio posjetiti u životu, jer značilo bi to da živimo stabilno, nekonfliktno, da nas zaobilaze problematični i traumatični obiteljski ili poslovni sukobi, bolni, skupi i neugodni koji nadilaze naše mogućnosti mirnog, logičnog i dogovornog rješenja, pa moramo tražiti pomoć pravosuđa. Kad usprkos našoj želji da ga zaobiđemo dođe do suda želimo jeftinu, brzu, učinkovitu, ali i dostupnu pravdu po mogućnosti u mjestu u kojem živimo. Zato je i većina oporbe prije nepuna dva mjeseca žestoko reagirala na ukidanje 40% sudova kao prve mjere koja je od strane Vlade ponuđena Saboru u kontekstu reforme pravosuđa. Jer, ukidanje bilo čega, a pogotovo mjesta gdje se građanima i više od stoljeća dijelila pravda treba biti rezultat pomne, detaljne, sveobuhvatne analize zašto nešto mijenjamo, koliko košta promjena, koji su pozitivni efekti promjena. Ukidanje sudova je trebala biti doslovce zadnja mjera iz područja pravosuđa o kojoj bi mi u Saboru trebali raspravljati. Prije toga bi trebali dobiti koncept, strategiju, ciljeve, rokove izvršioca mjera u reformi pravosuđa iz čega bi bilo jasno i poželjno da neke sudove moramo i ukinuti. Iako se krenulo pogrešnim smjerom ipak su naše kritike javnost, Europa, ali pobogu i opća logika natjerali Ministarstvo pravosuđa da na ovu sjednicu Sabora zajedno sa drugim čitanjem Zakona o racionalizaciji mreže sudova dostavi promjene nekih bitnih pravosudnih zakona, pa ćemo kroz objedinjen, koncentriran uvid i raspravu konačno vidjeti što to Vlada u petoj godini svog rada misli činiti da sredi stanje u pravosuđu, a ne da čupkamo malo ovdje, malo ondje, a ne vidimo namjeru, strategiju, sve mjere s kojima Vlada namjerava vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav. Hrvatska se ubraja među europske države s najvećim brojem sudova, sudaca i administrativnog osoblja u sudovima, ali i najvećim brojem neriješenih sudskih predmeta i najvećim nepovjerenjem u pravosuđe. Ne sumnjamo da imamo i pretežno kvalitetne kadrove, suce i administratore. Oni sigurno nemaju optimalne prostorne i tehničke uvjete za rad, ali vjerujemo da imaju dovoljno dobre da i to ne bude kočnica njihovog predanog rada. Dakle, imamo sudove, imamo suce i administratore, a spori smo i neefikasni. U pravilu u prosjeku naravno iako ima mnogo časnih, poželjnih izuzetaka posebno lokalnim sudovima baš njih smo se prvo primili da ih ukinemo kao da su najveći problem. Ali ima previše i onih koji ne rade dobro i koji su stvorili sliku sporosti i neefikasnosti. Hrvatska narodna stranka smatra da su potrebne mjere provedbe niza hitnih mjera u pravosuđu da bi ono bilo učinkovitije, da bi brzo i efikasno rješavalo slučajeve. U mjere kadrovske prirode, a smatramo da su one izuzetno važne, jer samo pravosudni dužnosnici mogu istinski reformirati pravosuđe. Kadrovi su početak i kraj svake reforme i bez kvalitetnih kadrova nema ni kvalitetnog pravosuđa. U tim mjerama kao i u upravi trebalo bi imitirati kriterije iz tržišne utakmice. Dakle, promovirati najuspješnije i eliminirati neuspješne. Kako bi iz pravosuđa eliminirali nesposobne, a promovirali sposobne temeljem objektivnih kriterija potrebno je izmijeniti Zakon o redovnim sudovima i Zakon o državnom sudbenom vijeću, te tim izmjenama uvesti mehanizme praćenja i utvrđivanja objektivnih kriterija rada sudaca koji bi bili osnova za imenovanje sudaca u više sudove, ali i razrješenje onih koji ne zadovoljavaju svojom kvalitetom i kvantitetom rada. Bit će potrebno redefinirati okvirne kriterije za rad sudaca, minimalan broj riješenih predmeta, minimalan prihvatljivi broj ukinutih predmeta, iznimke od tog pravila i drugo. Žalbeni odjeli županijskih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske obvezali bi se da ocjenjuju kvalitetu sudaca temeljem žalbenih odluka u konkretnim predmetima. Kod izbora sudaca na viši sud kandidati bi se rangirali prema objektivnim kriterijima, dakle broj riješenih predmeta, broj ukinutih predmeta, broj potvrđenih predmeta, ocjene o radu žalbenih vijeća. Predsjednik suda bi bio obvezan pratiti rezultate rada svih sudaca. Kad uoči podatke o neradu ili nedovoljnoj kvaliteti rada pojedinog suca dužan ga je prijaviti Državnom sudbenom vijeću radi razmatranja njegovog razrješenja sa sudačke funkcije. Na primjer, svatko tko bez valjana opravdanja, bolest, porodiljni, stručno usavršavanje i slično dulje od 4 mjeseca u jednoj godini ima broj riješenih predmeta ispod donjeg praga ili broj ukinutih iznad gornjeg praga morao bi biti prijavljen Državnom sudbenom vijeću. Evo, po nama to su kadrovske mjere koje treba naturiti sucima, riješiti ih sustavno izvana. Ako Ministarstvo pravosuđa uspostavi te mehanizme riješit će se i onaj unutarnji kadrovski problem među sucima, a to je problem odgovornosti kojeg je odlično detektirao uvaženi kolega Josipović. On se očituje u cehovskoj solidarnosti sudaca kod izbora i kod utvrđivanja odgovornosti za rad, pa kaže da su danas dobri, a ne loši suci krivi za stanje u pravosuđu, jer svoj stručni i moralni autoritet ne koriste za forsiranje kvalitete već za pokrivanje manje dobrih kolega. Evo, gospodo iz Ministarstva pravosuđa vjerujte da šutljiva većina dobrih sudaca treba pomoć, jer ogorčenje građana ukupnim radom pravosuđa često nepravedno percipira i etiketira velik broj sudaca koji časno, savjesno i stručno rade svoj posao. U mjere kadrovske prirode sigurno spada i obaveza, ali obaveza, a ne samo dobra volja edukacije, stalnog stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika, a možda treba ići i korak dalje pa i sve odvjetnike natjerati na permanentnu edukaciju i stručne provjere. Mnogo tisuća kuna bi tada ostalo u džepovima građana naše zemlje, a ne u novčanicima odvjetnika ili na računima države za plaćanje suvišnih sudskih troškova zbog neznanja nekog od sudionika pravosudnog procesa. Kao mjere normativne prirode, Hrvatska narodna stranka predlaže reformu kaznenog postupka u pravcu ukidanja sudske istrage, a uvođenje tužiteljske istrage. Uz tu mjeru treba utvrditi mehanizam za sprječavanje sudske prakse da se za slično kazneno djelo dobije jedna kazna na jednom kraju Hrvatske, a čak tri puta veća u nekom drugom dijelu, kao rezultat, moramo priznati neke lokalne moći i korupcije. Reformu parničnog postupka, pri čemu bi trebalo bitno ograničiti ovlaštenja suda i teret dokaza prebaciti na stranke u sporu. Organizirati koncentriranu glavnu raspravu uz nemogućnost ovakvog predlaganja naknadnih dokaza, zaoštriti pitanje procesne discipline, pogotovo profesionalnih sudionika u postupku, obvezati sud na izradu presude u razumnom roku, praćenje rada sudaca mora se voditi po principima modernog menadžmenta. Krovne sudske institucije moraju vidjeti da se neki spor vuče 20 i više godina i odmah poduzeti mjere da se takva pravosudna trakavica odmah okonča, a po mogućnosti nekoga i kazni za to. Daljnje mjere trebale bi biti uvođenje mjera za obeshrabrivanje nepotrebnog obijesnog parničenja, te mjere trebaju biti usmjerene i prema državi koja tu ni malo ne zaostaje gdje bi trebalo uvesti zakonsku obvezu da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odobri svaku parnicu u koju se upušta bilo koje ministarstvo. Gruntovnica također ne bi trebala biti dio suda, onda je registar u nekretninama, spajanjem Gruntovnice i Katastra, recimo te uspostavom posebne nezavisne službe Gruntovnice i Katastra uz istovremenu daljnju informatizaciju zemljišnih knjiga mogla bi se itekako povećati efikasnost rada zemljišnih knjiga. Procesna rješenja moraju omogućiti pravo drugostupanjskog suda da ne vraća predmete prvostupanjskom sudu na odlučivanje, već da sam odlučuje ako smatra da prvostupanjska odluka nije pravilna. Odvjetničke tarife ne smiju biti lihvarske i moraju destimulirati višegodišnja parničenja jer što duže proces traje, oni više zarađuju. Oni moraju vrednovati rad prema satnici utrošenoj po pojedinom predmetu, a ne prema vrijednosti spora ili prema visini zapriječene kazne. Ne mogu i ne smiju naše odvjetničke tarife biti među najvišima u Europi, čak 10 do 15 puta veće negdje od tarifa u Njemačkoj. Javnobilježničke tarife su također predmet bijesa građana od jednog zanimanja s potrebom prosječnog znanja stvorili smo veoma unosan monopol koji također uzrokuje neopravdanu skupoću pravne zaštite. Neke od tih mjera vjerujemo da ćemo vidjeti i u promjenama nekoliko pravosudnih zakona još tijekom ovog zasjedanja Sabora do 15.7. Treba reći da sve te mjere pa pa i slijedom predloženih izmjena u ovom Zakonu o sudovima traže i ulaganja. Ne može se pravosuđe kao najveći problem Hrvatske i u percepciji Europske unije i u percepciji naših građana rješavati u državnim financijama kao zadnja rupa na svirali pa se dogodi da u protekle 4 godine u sudstvo uloži 463 milijuna kuna, koliko košta jedna rukometna dvorana. Tako se neće riješiti reforma pravosuđa, a ona je nužna, kako radi razočaranih hrvatskih građana, tako i radi uspostave povjerenja u hrvatsko gospodarstvo, što je nužan preduvjet ulaganja i bolji gospodarskih dana. Na kraju, klub Hrvatske narodne stranke podržati će ove izmjene u Zakonu o sudovima jer donose logične promjene kao doprinos ukupnoj reformi pravosuđa. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženom kolegi bih ispravio jedan netočan navod, odnosno navod kada je ustvrdio da je Zakon o racionalizaciji mreži općinskih sudova kao prvostupanjskih sudova prva i najvažnija okosnica reforme pravosuđa. To nije točan navod. Reforma pravosuđa je proces koji traje već čitav niz godina i racionalizacija mreže prvostupanjskih sudova je samo dio te reforme pravosuđe u okviru koje ima puno zahtjevnijih i konkretnijih mjera koje sadržavaju tu reformu pravosuđa. I još samo nešto, svi oni instituti o kojima je kolega govorio vezani su za odredbe Zakona o parničnom postupku, upravo su sadržane u prijedlogu tog zakona koji je u raspravi još na ovoj sjednici. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena gospođa državna tajnica sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, dakle propisa kojeg uistinu treba prihvatiti u smislu nužnosti izmjena onih odredaba kojim se u prvom redu uređuju i koje se odnose na organizaciju i funkcioniranje cjelovitog pravnog sustava Republike Hrvatske, a poglavito vezano za realizaciju započetog procesa racionalizacije mreže općinskih sudova kao prvostupanjskih sudova. Isto tako, za podržati je i nova zakonska rješenja koja reguliraju odnose među pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim predmetima koje slijedom uredbi Vijeća Europske zajednice, a te uredbe kao dokumenti su naznačeni i popisanu u obrazloženju ovoga propisa i odnose se na iduće elemente. Dakle, u prvom redu na priznanje i ovrhu stranih sudskih odluka te na nadležnosti sudova za obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći. Dakle, stvaraju se pretpostavke, ne samo za priznanja i ovrhu odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, već i u statusnim stvarima, dakle stvarima obiteljskog prava i roditeljske odgovornosti. Svakako treba spomenuti i one odredbe zakona koje se odnose na razvijanje sustava podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela, o čemu smo imali prilike čuti u dosadašnjim raspravama jer unatoč činjenici da pitanje položaja žrtava kaznenih djela treba detaljno urediti Zakonom o kaznenom postupku, ovim propisom predlaže se proširenje nadležnosti županijskih sudova koji će provoditi i pružati podršku svjedocima i žrtvama kaznenih djela, s jedne strane, i s druge pak strane obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti. U tom smislu za podržati je prijedlog, dakle da županijski sudovi imaju novu organizacionu jedinicu i ta organizaciona jedinica trebala bi se zvati ili je predložena je da se zove Odjel za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela. Vrlo važne su i one odredbe zakona koje će omogućiti osiguranje neposredne komunikacije pravosudnih tijela unutar Europske unije, a koje se odnose na zamolnice, za pravnu pomoć u kaznenim stvarima, zatim na primanje izvršenja Europskog uhidbenog naloga te naloga za osiguranje imovine i dobara. Dakle, upravo ovim propisom ostvaruju se osnovne pretpostavke da Republika Hrvatska funkcionira u europskom pravosudnom sustavu kao njen sastavni dio, kao dio funkcioniranja zajedničkih pravosudnih institucija Europske unije čijim sastavnim dijelom postaje. Isto tako za pozdraviti je i one odredbe koje otvaraju mogućnost uključivanja pravosudnih dužnosnika, ali ne samo njih već i pravosudnih službenika i namještenika i službenika zatvorskog sustava u projektima ili programima civilnih misija. Naime i na taj način se Republika Hrvatska uključuje, a što je osobito važno napomenuti u mehanizme suradnje u okvirima europske sigurnosti i obrambene politike. Ostale ili preostale izmjene samog zakona, samog propisa se odnose na iduće pravne institute. Prvi koji bi spomenuo jest, dakle i odnosi se na način glasovanja sudačkih vijeća, a posebice kod donošenja mišljenja o kandidatima za viša pravosudna tijela, to je ono mišljenje koje u smislu postupka donošenja odluka je nužno da bi se na valjan i zakonit način ta odluka donesla. Naime, dosadašnja praksa sudačkih vijeća bila je da se na sjednicama odlučuje tajnim glasovanjem. Dakle to je omogućavalo ne samo lobiranje već i nevažeće listiće u takvim postupcima i takvim glasovanjima što je vezano za prirodu samih institucija i za sudačku dužnost kao profesiju i u tim postupcima uistinu neprihvatljivo i za pozdraviti je i takvo rješenje. Drugi institut koji bi ovdje spomenuo, a to je zahtjev za jedinstvenu primjenu zakona, odnosno nadležnosti Vrhovnog suda, u odnosu na jedan izvanredni pravni lijek, dakle reviziju kao izvanredni pravni lijek, ali da tako koja nije uređena ovim zakonom nego Zakonom o parničnom postupku i kada sam malo prije ispravljao netočan navod uvaženog kolege onda sam upravo mislio na to da je revizija kao izvanredni pravni lijek upravo u predloženom smislu izmjena Zakona o parničnom postupku koga smo dobili na klupe u smislu donošenja tog propisa već na ovoj saborskoj sjednici, dakle ona je detaljno razrađena, detaljno razrađena kao institut revizija i stvari koje se odnosno institut koji se dotiče ovim propisom zapravo na direktan i indirektan način će se urediti Zakonom o parničnom postupku. A sada imamo u ovom zakonu situaciju da je naravno Vrhovni sud Republike Hrvatske u okviru svojih ustavnih nadležnosti utvrđivao i opća stajališta za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana te jednakosti svih pred zakonom na području Republike Hrvatske. Brisanjem ove odredbe iz ovog zakona, dakle Zakona o sudovima ovaj institut kao institut revizije ili izvanrednog pravnog lijeka uređuje se Zakon o parničnom postupku na način da se razlozi za izjavljivanje revizije, revizije kao izvanrednog pravnog lijeka ne odnose samo ili revizija se može izjaviti kada vrijednost predmeta spora pobijenog dijela presude prelazi 100 tisuća kuna u radnopravnim sporovima, ali i u slučajevima, odnosno stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnog pravnog ili postupovnog pravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana. Nadalje, odredbe koje se odnose na obvezu podnošenja imovinske kartice, dakle imovinske kartice svakog suca kao pravosudnog dužnosnika mi smo dakle ne tako davno mijenjali odredbe ovog zakona gdje smo uveli dakle obvezu podastiranja imovinske kartice za sve suce. Međutim, kod podastiranja tih podataka uočene su situacije da pojedini suci ili ne podastiru imovinsku karticu ili je nepotpuno podastiru što je apsolutno neprihvatljiva situacija s obzirom na izričitu odredbu zakona. Stoga se pozdravljajući ovaj institut može uistinu predložiti, utemeljeno predložiti da se do drugog čitanja razmotri mogućnost da ministar nadležan za pravosuđe u takvim situacijama, dakle nepoštivanja izričite zakonske odredbe pokrene protiv takvih sudaca ili tih sudaca odgovarajuće postupke koje bi imali svakako karakter disciplinskog postupka u onim situacijama kada se ti suci ne bi pridržavali odredaba Zakona o sudovima u smislu popunjavanja imovinskih kartica, dakle i javnog podastiranja podataka o svojoj imovini. Nadalje, vrlo je bitna ona odredba koja regulira status sudaca u smislu mogućnosti njihovog premještanja vezano za ukidanje ili preustroj samih sudova kao jedan proces koji će zasigurno u Republici Hrvatskoj vrlo brzo započeti. Ovdje međutim i to posebno naglašavam treba paziti na ustavne odredbe, dakle na ustavne odredbe koje direktno i kongentne su naravi koje direktno reguliraju tu materiju i naravno da zakon mora biti u skladu s tim ustavnim odredbama. Naime odredba članka 122. Ustava Republike Hrvatske u stavku 5. doslovce ili direktno propisuje da sudac ne može biti premješten, dakle ne može osim u dvije situacije, a to je situacija ukidanja suda ili slučaj kada se taj sud ukida ili situacija preustroja suda. Dakle upozoravamo predlagatelja da bi bilo uistinu potrebno da se odredbe zakona koje se odnose na ovu materiju treba ne samo u smislu izričaja ili izraza nego i u svakom drugom smislu usklade sa odredbama, ustavnim odredbama kako ne bismo imali problema da pojedine odredbe Zakona o sudovima budu u nesuglasju sa ustavnim odredbama. Budući da se radi o prvom čitanju, apsolutno ima i vremena i načina da se dodatno i razradi ovaj institut. I zaključno. Klub Hrvatske demokratske zajednice shodno svemu izloženom podupire ovaj prijedlog zakona i naravno uz ove opaske da se o ovim institutima koje nužno treba uskladiti sa odredbama Ustava još jedanput predlagatelj da ih razmotri i da u tom smislu predloži odgovarajuća rješenja. Zahvaljujem. I u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane predstavnice Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Radi usklađivanja propisa Republike Hrvatske koji uređuju organizaciju i funkcioniranje pravosudnog sustava sa propisima Europske unije potrebno nam je provesti određene promjene u Zakonu o sudovima, što evo ovim izmjenama i činimo. Osim usklađivanja ovog zakona sa propisima Europske unije, dodatni razlog za to je Zakon o područjima i sjedištima sudova na koji će se također primijeniti odredbe ili pojedine odredbe ovog zakona. Klub HSS-a podržava ova usklađivanja jer se ostvaruje veća usklađenost i provedba pravne stečevine na području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim i kaznenim stvarima jer se ovim izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ugrađuju sadržaji iz šest uredbi Vijeća Europe. žrtvama kaznenih djela kao i provođenjem pregovaračkog poglavlja 24.-Sigurnost, sloboda i pravda, Ministarstvo pravosuđa preuzelo je obavezu ugradnje propisa o pravima svjedoka i žrtava u Zakon o kaznenom postupku, kao i u Zakon o sudovima. Stoga se ovim zakonom i predlažu rješenja da se nadležnost Županijskih sudova dopuni tako da ovi sudovi provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu i obavljaju poslove međunarodne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Da bi se ti poslovi u okviru poslova sudske uprave mogli uspješno odvijati predlaže se ustrojavanje odjela za osiguranje i podrška svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima u okviru županijskih sudova, za što mi smatramo da će sigurno doprinijeti i uspješnijem radu županijskih sudova. Vidimo i određene obaveze koje se trebaju provesti i odgovarajuće prilagodbe u cilju usklađivanja sa Odlukom Vijeća Europe koja se odnosi na uhidbeni nalog i postupke predaje između država članica kao i na Odluku o izvršenju naloga za osiguranje imovine ili dokaza u Kao dobro rješenje smatramo osiguranje neposredne komunikacije s pravosudnim tijelima unutar Europske unije gdje se uspostavlja sustav u županijskim sudovima kao središnjim tijelima za primanje odnosno odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima. Također podupiremo rješenja koja omogućuju uključivanje Republike Hrvatske u mehanizme suradnje u okviru europske sigurnosti i obrambene politike jer se omogućuje uključivanje pravosudnih dužnosnika, kao i pravosudnih službenika i namještenika u mirovne misije. Klub HSS-a podržava i predložene izmjene ovog zakona koje se odnose na glasovanje sudačkih vijeća gdje se iz tajnog glasovanja prelazi na javno glasovanje čime će se izbjeći razna lobiranja, ali i vjerujemo pospješiti brže donošenje odluka. Konkretizacija članka 97. ovog zakona koji se odnosi na davanje potpunih i točnih podataka o imovnih stanju kao i imovnom stanju bračnog druga i maloljetne djece, izjednačuje suce sa državnim dužnosnicima i u velikoj mjeri vjerujemo da će promijeniti percepciju u javnosti o korumpiranosti u pravosuđu. Sankcioniranje neprovođenja odredbi članka 97. također je korak naprijed i u izjednačavanju dužnosnika pravosuđa sa ostalim dužnosnicima. Pravovremena rješenja ovim izmjenama omogućuju i provođenje Zakona o područjima i sjedištima sudova koji se nalazi u našoj proceduri saborskoj i mišljenja smo da rješenja vršenja dužnosti predsjednika suda u slučaju spajanja sudova su također dobra i prihvatljiva rješenja. Ukazujemo i na dobra rješenja i brigu o službenicima i namještenicima u sudovima koji se spajaju jer im se ovim rješenjem osigurava nastavak radnog odnosa sukladno Zakonu o državnim službenicima. Iz svega ovog navedenog klub HSS-a podržava izmjene i dopune Zakona o sudovima. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, A sad idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. U samom uvodu želim naglasiti da Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima treba podržati iz nekoliko važnih razloga. Prvo, predloženim izmjenama i dopunama ostvaruje se usklađenost s pravnom stečevinom na području pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima na način da se u Zakon o sudovima ugrađuju relevantne uredbe Vijeća Europe. dopunjuje se nadležnost županijskih sudova na način da županijski sudovi pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu i obavljaju poslove međunarodne pomoći u poslovima iz svoje nadležnosti. Isto tako predlaže se da se u okviru poslova sudske uprave županijskih sudova ustroji odjel za osiguranje podrške svjedocima, žrtvama u sudskim postupcima. Ovaj prijedlog u skladu je s projektom "Podrška žrtvama kaznenih djela", ali i okviru pregovora za punopravno članstvo u Republika Hrvatska mora prilagoditi svoje zakonodavstvo na način da osigura podršku svjedocima i žrtvama u kaznenim postupcima. Isto tako, Republika Hrvatska se obvezala do pristupanja u punopravno članstvo uspostaviti sustav u županijskim sudovima za primanje i odašiljanje zamolnica za pravnu pomoć u kaznenim stvarima, primanje i izvršenje uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine. Treće, dopunjuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku na način da postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku provodi uz odgovarajuću primjenu pravila o izvanparničnom postupku, u pravilu bez održavanja ročišta. Četvrto, predlaže se novina u radu sudačkih vijeća. Naime sudačka vijeća, kao što znamo, do sada su na svojim sjednicama odlučivali tajnim glasovanjem svih članova. Međutim, u pravcu transparentnog postupanja predlaže se da sudačka na sjednicama odlučuju javnim glasovanjem. Peto, predlaže se u cijelosti brisanje članka 59. Zakona o sudovima kojim je propisano kada sudovi II. stupnja donose različite odluke o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari, a nije dopušten izvanredni pravni lijek da državni odvjetnik i stranka može podnijeti zahtjev za jedinstvenim primjenom zakona Vrhovnom sudu Republike Hrvatske da ispita, je li takvim odlukama ugrožena jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana. Ova odredba briše se u cijelosti, jer će se to pitanje urediti novelom Zakona o parničnom postupku, liberalizacijom izvanrednog pravnog lijeka revizije. Mi ćemo uskoro imati ovdje u ovoj sabornici i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku. Šesto, dopunjuje se članak 105. zakona, kojim se propisuje da sudac može biti upućen i u međunarodne misije, a svakako posebnim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za upućivanje suca u međunarodnu misiju i međunarodni sud. Sedmo, predlaže se pokretanje postupka obustave isplate plaće sucu koji ne dostavi točne podatke o svom imovnom stanju, o imovnom stanju bračnog druga i maloljetne djece. Ako sudac ne dostavi potrebne podatke na vrijeme, Ministarstvo pravosuđa pozvat će ga da u roku 15 dana dostavi tražene podatke. Ako u tom roku ne dostavi podatke Ministarstvo pravosuđa obavijestit će predsjednika suda kako bi pokrenuo postupak radi obustave isplate plaće sucu. I osmo, prijedlogom se propisuje da predsjednicima sudova prestaje dužnost predsjednika suda kada se radi o spajanju sudova. U tom slučaju ministar pravosuđa ovlastit će suca jednog od tih sudova ili suca višeg suda, da za vrijeme koje ne može biti dulje od jedne godine, obavlja poslove sudske uprave dok ne bude imenovan predsjednik spojenog suda. da se službenici i namještenici sudova koji se spajaju, raspoređuju u skladu za Zakonom o državnim službenicima. Istaknute novine osim što predstavljaju usklađivanje s pravnom stečevinom sastoji se i od drugih značajnih izmjenama i dopunama, kao što su dopuna nadležnosti pojedinih vrsta sudova, novine u pogledu prava na suđenje u razmjernom roku, ujednačavanje sudske prakse, rada sudačkih vijeća, odgovornosti sudaca u pogledu dužnosti prijavljivanja imovine, upućivanje na rad u međunarodne misije, siguran sam da će predložene izmjene poboljšati postojeće odredbe Zakona o sudovima. Stoga podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik, Vladimir Ivković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice poštovanje i kolegicom. Pred nama je izmjena zakona koja u kratkim crtama bi mogla glasiti da radimo nekoliko koraka u suglašavanju zakona sa Europskom unijom, zatim u samoj reformi pravosuđa i zatim u reguliranju nužnih područja koja nisu ili su neadekvatno regulirana s obzirom na provedbu racionalizacije mreže sudova. Tim izmjenama koje su prilagođene i predložene ustvari se usklađujemo sa uredbama Vijeća Europe i to na tri područja. Nadležnosti priznanja i ovrsi odluka građanskih trgovačkih sudova u suradnji između država u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, u nadležnosti priznanju i ovrsi odluka u bračnim starima i stvarima roditeljske odgovornosti. Nadalje, ova izmjena zakona sadrži i značajnu odredbu o zaštiti prava na suđenje u razvodnom roku, na način da se hitnost postupka pojavača primjenom pravila o izvanparničnom postupku, odnosno pojačanom primjenom, sa pravilom bez održavanja pravilo javne rasprave, te skraćivanjem roka za žalbu sa 15 na 8 dana. Već spomenuta obveza županijskih sudova da osnuju i pobrinu se za provođenje pružanja podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela i obavljanje poslova međunarodne pravne pomoći doprinosu međunarodnoj suradnji, a i posebnoj zaštiti tih ugroženih osoba, prvenstveno svjedoka i žrtava. Novina iz ovih odredbi je i javnost odlučivanje u sudačkim vijećima, pa je kao i na nekim drugim područjima djelatnosti, gdje je to već odavno uređeno, na neki način prisiljeno da i članovi vijeća javno iznose svoje mišljenje i da ne trpi neodlučnost u tom odlučivanju, pa je to doprinos i tom transparentnom načinu izjašnjavanja. Iz zakona se izbacuje institut ujednačavanja sudske prakse, odnosno sam postupak, jer to je nadoknađeno novelom Zakona o parničnom postupku na način da se za ujednačavanje sudskih praksa umjesto na sjednicama sudova, pokušava izvanrednom pravnim sredstvom revizijem u svim sporovima postići pravo ujednačenosti. Jedna posebna novina je u doprinosu kontrole kvalitete rada sudaca. Posebno odredba koja je propisala da se uvodi podatak o pravomoćno izrečenim stegovnim kaznama u sučevu evidenciju. Isto tako uvodi se i obveza sudačkog vijeća dostavi, da dostavlja sudačke ocjene državnom sudbenom vijeću kod imenovanja, odnosno Ministarstvo pravosuđa kada se sudac imenuje na drugi sud ili kada se imenuje trajno. Ovaj zakon sadrži i određene akte borbe protiv korupcije koji su isto bili spomenuti. Međutim, suština je u tome da ne trpi se više šutnja, odnosno nepoštivanje odredbe na način da se ne dostavlja, da sudac ne dostavlja podatke o svojoj imovini, imovini svog bračnog partnera i imovini svoje maloljetne djece, već se sada poziva preko ministarstva da u roku od 30 dana ne dostavi, daje mu se dodatni rok od 15 dana da iste podatke mora dostaviti. U protivnom se kažnjava obustavom isplate plaća. Raspored u drugi sud. To je područje koje kao što sam sada imao priliku vidjeti uređeno od Ustava i na neki način ograničava se fleksibilnost seljenja, ali se ovim zakonom i jasno usklađuje sa Ustavom i omogućava prelazak na drugi sud ali uz točno jasne kriterije uz pristanak suca jednog suda, drugog suda i na kraju pristanak samog suca. Spajanje sudova je predviđeno na način da se osigura zaposlenost i onih sudaca a i službenika pa čak i neka vrsta prijelaznog razdoblja za predsjednike sudova, na način da se predsjednici sudova između, odnosno između suca jednog i drugo suda koji se spajaju ili višeg suda može na do jedne godine imenovati privremeni predsjednik suda dok se po natječaju ne provede imenovanje redovnim putem. I zaštita zaposlenika je predviđena na način i pod uvjetima prema Zakonu o državnim službenicima što je jamstvo za njihovu sigurnost. Ovim zakonom ne uređuje se spajanje prekršajnih sudova pa to područje ostaje za urediti. Naravno da podržavam ovaj zakon uz sugestiju, jer za efikasnost pravosuđa bez obzira na područje rasprave ovo ili ono koje će uslijediti kod parničnog postupka moguća sugestija je da za brzinu suđenja mislim da je to cilj, bi bilo dobro i u parničnom postupku predvidjeti da nakon tužbe je uveden obavezni odgovor na tužbu ali sada bi trebalo uvesti i obavezno očitovanje za odgovor za tužbu prije nego počne glavna rasprava. Naime, u praksi je to glavni problem koji nastaje sada smo riješili prethodnim izmjenama da se odgovor na tužbu mora dobiti ali onda se na sudu daje dodatni rok i na taj način zavlači postupak, što se odmah na raspravi daje novi rok za odgovor, za očitovanje na odgovor na tužbu. Zato bi bila preporuka da se to i jedno i drugo očitovanja tako da sa svim očitovanjima već može sudac krenuti u glavnu raspravu i pojačati efikasnost suda. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo pred nama se u prvom čitanju nalazi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudovima, dakle, to je zakon kao i niz drugih zakona o kojima ovih dana raspravljamo ili ćemo raspravljati iz skupine zakonodavnih mjera iz donijetog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. Ovim zakonom se uz usklađivanje sa pravno stečevinom i pravnim aktima Vijeća Europe uređuju pitanja koja se odnose i funkcioniranje te ustrojstvo sudova. Pa ću se referirati na neka od njih. Iako su već važećim Zakonom o sudovima implementirane mnoge odredbe relevantnih uredbi Vijeća Europe vezanih za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, ovim će se izmjenama i dopunama postići puna usklađenost kako u građanskim tako i u kaznenim stvarima. Prije svega nastavlja se razvijati sustav podrške svjedocima i žrtvama kaznenih dijela na način da se u nadležnost županijskih sudova stavlja provođenje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama na sudu. To je ujedno obveza koja proizlazi i iz poglavlja 24. Sigurnost, sloboda i pravda pregovora za pristupanje Europskoj uniji. Isto tako nadležnost županijskih sudova predlaže se dopuniti poslovima međunarodne pravne pomoći u kaznenim postupcima. S obzirom na potrebu usklađivanja sa pravosudnim tijelima Europske unije predlaže se u županijskim sudovima u okviru sudske uprave uspostava sustava za upućivanje zamolnica za pravnu pomoć, te slanje, primanje i izvršenje izvršenje europskog uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine imovine i dokaza. To se predlaže urediti ustrojavanjem odjela za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima. Isto tako ovim zakonom sukladno preuzetim međunarodnim obvezama u okviru europske sigurnosti i obrambene politike i obveze u okviru poglavlja 31. Vanjska sigurnost i obrambena politika, propisuje se u članku 105. uz dosadašnju mogućnost upućivanja sudaca na određene dužnosti u međunarodne sudove i mogućnost upućivanja u međunarodne misije. Ministar pravosuđa će posebnim pravilnikom utvrditi konkretne uvjete pod kojima će se to upućivanje moći i izvršavati. U cilju poboljšanja zakona predlažu se još neke izmjene i dopune. Tako se između ostaloga predlaže propisati u odnosu na dosadašnju praksu da se na sjednicama sudačkih vijeća glasuje javno kako bi se postupak donošenja odluka učinio transparentnije. Intervenira se također u odredbe članka 21. koje se odnose na nadležnost visokog prekršajnog suda tako da se otklanja određeno proturječje odredbi Zakona o sudovima i prekršajnog zakona o odlučivanju žalbama, odluka prekršajnih sudova i tijela državne uprave u prvom stupnju. Predlaže se također brisati odlučivanje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova s obzirom da je prekršajnim zakonom drugačije regulirano odlučivanje o izuzeću predsjednika prekršajnog suda. Također se točka četiri usklađuje sa prekršajnim zakonom koji više ne poznaje izvanredni pravni lijek, zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju, na način da se predloženom izmjenom izbjegava poimenično određivanje pravnih lijekova bez obzira na izmjena zakona kojima se propisuje vrsta izvanrednih pravnih lijekova. Predlaže se brisati članak 59. koji propisuje da nadležnost Vrhovnog suda u ispitivanju eventualne ugroženosti jedinstvene primjene zakona kada sudovi drugog stupnja donose različite odluke o istoj činjeničnoj i pravnoj stvari jer će se to pitanje ujednačavanja sudske prakse riješiti novelom zakona o parničnom postupku uređenjem izvanrednog pravnog lijeka revizije. Također osvrnuti ću se sna prijedlog koji je povezan aktualnom racionalizacijom mreže sudova koja se provodi kroz Zakon o područjima i sjedištima sudova, te će se ovih dana naći u drugom čitanju ovdje u Saboru. Naime, kod, kada zbog spajanja sudova, dosadašnji predsjednici prestanu obavljati tu dužnost ministar pravosuđa će ovlastiti suca jednog od tih sudova ili suca višeg suda da određeno vrijeme a najduže godinu dana obavlja poslove sudske uprave dok ne bude imenovan predsjednik tog …/Govornik se I na kraju bih želio ukazati na stajalište Udruge hrvatskih sudaca koja se kroz svoje prijedloge i primjedbe referira na ovaj zakon. Posebno na primjedbe na ona rješenja za koje drže da su u suprotnosti sa Ustavom. Uvjeren sam da će ih predlagatelj do drugog čitanja, a imamo dosta vremena dakle razmotriti te uvažiti sve prijedloge koji mogu doprinijeti kvaliteti ovog zakona. Eto iz ovih razloga podržat ću svakako donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Ovime smo iscrpili sve prijavljene za raspravu. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Zahvaljujem na raspravi. Činjenica je da provodeći strategije reforme pravosuđa Vlada je ostvarila dobre rezultate. Spomenut ću samo dva. Broj neriješenih predmeta smanjen je za 41%. A u digitalni oblik prepisano je 98% zemljišno-knjižnih uložaka te su dostupni na Internetu. Stoga se nastavlja i dalje intenzivno s provedbama mjera ali i s prijedlozima za izmjenu procesnih propisa zbog ubrzanja građanskih i kaznenih postupaka. Moram također reći da se sustav podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela kao pilot projekt provodi u županijskim sudovima u Vukovaru, Osijeku, Zadru te Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Predložene izmjene ovog zakona samo su nastavak reformi. Stoga još jednom zahvaljujem na prijedlozima i primjedbama koje ćemo razmotriti i pripremiti za prijedlog, konačni prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepo. I dozvolite mi, ovime smo zaključili raspravu. Glasovanje će biti kada se steknu uvjeti za to.